Seda soovi ei paista, järelikult viime läbi kohaloleku kontrolli. Palun kohaloleku kontroll!

Kohale registreerus 80 Riigikogu liiget. Meie tänane esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Eelnõu number on 365. Kolmandal lugemisel on kõigepealt läbirääkimised, nii et, head fraktsioonid, palun andke märku, kes soovib sõna võtta. Eduard Odinets, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, palun!

Andke andeks, aga me räägime sellest nii kaua, kui vaja on, ja nii palju kordi, kuni see probleem lahenduse saab.Menetleme teiega juba kolmandal lugemisel kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadust.

ja ei paista ka tulevikus tekkivat, kuna meie muudatusettepanek, mis annaks võimaluse pikaajalistele Eesti elanikele

See tähendab seda, et need piirangud, mis on seaduses kirjas, peaksid teenima riigikaitse eesmärki. Siin ma tulengi selle kuulsa küsimuse juurde: kas tõesti tädi Mašad on oht oht Eesti riigikaitsele, Eesti julgeolekule, nii nagu väidetakse? Väga huvitav fakt on see, et kui küsiti selle kohta Kaitseministeeriumist, kes vastutab riigikaitse eest, siis Kaitseministeerium vastas komisjonile, et nende arvates see ei ole probleem, nende arvates piirialad ei ole probleem, Kaitseministeeriumi jaoks on probleem ainult saared, väikesaared. Ja siis

Me lubame Suurbritannia kodanikel maad omandada, teadmata nende päritolu, seda, kust nad tulevad, kust on pärit nende raha, ja me ütleme, et kogu oma elu Eestis elanud, kuid mingil põhjusel millegipärast kodanikuks mittesaanud inimesed on oht Eesti julgeolekule ja riigikaitselistel eesmärkidel tuleb kitsendada nende kinnisvara omandamise Kui me menetlesime seda küsimust teisel lugemisel, siis esinesid siin mitu kolleegi, kes kommenteerisid seda teemat. Kui mina rääkisin teisel lugemisel sellest, et Eesti riik peab näitama oma hoolivust nende inimeste suhtes, kellel ei ole õigust maad omandada,

Eesti riigil, ütles kolleeg, on täiesti ükskõik. Eesti riik sülitab inimeste probleemidele, ütles kolleeg ühest fraktsioonist. Ütles ta meile siin veel seda, et tädi Maša on juba ammu aru saanud, väga ammu, et Eesti riigil on ükskõik tema muredest.

ja ütles, et kõikidel tädi Mašadel on olnud võimalik juba 30 aastat Eesti kodanikuks saada, eesti keel ära õppida ja kõik need protsessid läbi teha. Siis mainis seesama kolleeg, et miks on selline mõte, et Eesti riik peab kõigile kogu aeg vastu tulema, miks me ei mõtle selle peale, et keegi võiks Eesti riigile vastu tulla. Sotsiaaldemokraadid ütlevad: kallid kolleegid, selleks me olemegi Riigikogu, selleks me olemegi Eesti riik, et me tuleksime inimestele vastu, et me lahendaksime inimeste probleeme, mis on aastakümneid lahendamata. Meie ei ole nõus sellega, et lööme probleemile käega ja nimetame tädi Mašasid julgeolekuriskiks. Me peame sellele probleemile lahenduse leidma. Väga kahju, et sotsiaaldemokraatide pakutud lahendus toetust ei leidnud. Kui juba tsiteeritud kolleeg ütles, et ta on siin neli-viis korda käinud selle probleemi lahendustega siis mina luban teile, kallid kolleegid, et mina käin siin, kui on vaja, neli, viis, kuus või rohkem korda, kuni tädi Mašade julgeolekuriski staatus saab lõpetatud. Kui Keskerakond ja Reformierakond on näidanud oma soovimatust probleemile lahendust leida, siis sotsiaaldemokraadid näitavad oma meelsust sellega, et ei toeta antud eelnõu. Aitäh! Rohkem fraktsioonidel sõnavõtusoove ei ole. Sulgen läbirääkimised ja läheme lõpphääletuse juurde.Head

Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 365 lõpphääletus. Panen teie ette hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 365. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetab 76 Riigikogu liiget, vastu on 9. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Läheme edasi teise päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega ... Head kolleegid, ma ei kuule varsti enam ennastki! Veel kord: Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 372. Selle kohta on mul teile väike teadaanne. Nimelt tänane ettekandja Raimond Kaljulaid haigestunud ja seetõttu me seda eelnõu täna menetleda ei saa. Arutame seda järgmisel nädalal.

376 teine lugemine. Ettekandjaks palun Jüri Jaansoni. Aga nüüd üks palve teile, head kolleegid. Kui teil on Jürile küsimusi, siis palun küsida väga rahulikus ja aeglases tempos, kuna istungi sekretär trükib need küsimused Jürile reaalajas ja need kuvatakse talle monitorile. Seetõttu veel kord: palun küsida rahulikult ja aeglaselt. Palun, Jüri! Suur tänu! Toome siis lauda päris vana eelnõu, mille Vabariigi Valitsus algatas juba selle aasta 19. aprillil. See on e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Nüüd on siis selle teine lugemine.Selle

Neljandaks muudetakse ka isikut tõendavate dokumentide seadust, viies sisse muudatused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse rakendamiseks.Selle

§ 1 punkt 1, mille kohaselt e‑identimise ja e‑tehingute usaldusteenuste seaduses sätestatud e‑identimise süsteemide usaldusväärsuse taseme hindamise nõudeid, tingimusi ja korda ei rakendataks isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel väljaantud isikut tõendavatel dokumentidel põhinevate e‑identimise süsteemide suhtes. Seda ettepanekut on eelnõu koostamise käigus põhjalikult arutatud. Eelnõu algataja seisukoha kohaselt ei ole käesoleva eelnõu eesmärk reguleerida riiklike e‑identimise süsteemidega seonduvat,

eIDAS-määrusest ja selle rakendusaktist ning on otsekohalduv. Lisaks sellele tekiks selle muudatusega järelevalvekonflikt, kuna Riigi Infosüsteemi Amet

aga riiklike süsteemide kirjeldus peaks olema parem ja hindamine läbipaistvam. Seda

14. septembril esitas juhtivkomisjon ka kaks muudatusettepanekut, mis leidsid mõlemad komisjoni konsensusliku toetuse.

selle ühe paragrahvi jõustumise kuupäev, kuna see oli juba möödunud ja sellel ei olnud enam mingit mõtet. Eelnõus tehti kahe lugemise vahel keeletoimetaja parandused.

võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks päevakorda lõpphääletuseks 29. septembril. Ka need otsused olid komisjonis konsensuslikud. Ma tänan.

Hea ettekandja! Paljudes Euroopa Liidu riikides ollakse juba meist ees elektrooniliste ID‑kaartide ja juhilubadega. Näiteks, juba detsembris tutvustas Island oma elektroonilist juhiluba, mis on mobiiltelefonipõhine, nii nagu meil koroona vastu vaktsineerimise passki. Ka koalitsioonileping lubab seda, et isikut tõendavad dokumendid saaksid edaspidi olla mobiilsed, nii juhiluba kui ka aga eeldatavasti on selleks vaja muuta isikut tõendavate dokumentide seadust, mida me ka täna muudame. Kas komisjonis on sellest juba juttu olnud

Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sõnavõtusoove ei ole. ole. Saame läbi vaadata muudatusettepanekud. Neid on kaks, mõlemad tehtud majanduskomisjoni poolt ja majanduskomisjon, juhtivkomisjon, on arvestanud neid ka täielikult. Keegi hääletamist ei soovi. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 394, täpsemalt on siin juttu digilahendustest äriühinguõiguses. Esimesel lugemisel tutvustab Vabariigi Valitsuse poolt seda justiitsminister Maris Lauri. Palun!

istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Selle eelnõu eesmärk on võtta Eesti riigisisesesse õigusesse üle nn digilahenduste direktiiv.

lisatud ka teatud muudatused, mis puudutavad filiaalide regulatsiooni selles valdkonnas, mida vaadati äriühinguõiguse revisjoni Täpsemad muudatused on sellised. Esiteks võimaldatakse välismaa äriühingu filiaali elektroonilist registreerimist sarnaselt osaühingu elektroonse asutamisega. Nimelt, kehtiva regulatsiooni kohaselt on filiaali võimalik registreerida üksnes notari vahendusel. Tulevikus saaks filiaali registreerimist teha elektroonselt ettevõtjaportaalis. Teiseks laiendatakse Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu toimuvat teabevahetust filiaalide kohta. Nimelt hakatakse äriregistrite vahel saatma teateid filiaali registreerimise ja registrist kustutamise ning äriühingu andmete muutumise kohta. Senini ei ole filiaalide registreerimise infot liikmesriikide äriregistrite vahel vahetatud, mis on andnud võimaluse tekkida olukordadel, kus välismaa äriühing võib olla ise registrist kustutatud, aga selle filiaal kuskil teises liikmesriigis tegutseb edasi. Samuti võivad olla oluliselt muutunud välismaa äriühingu andmed, kuid need ei ole jõudnud filiaali riigi registrini. Siinjuures on oluline arvestada, et filiaal ei ole iseseisev õigussubjekt ega juriidiline isik ja ei saa tegutseda, kui äriühing, mille filiaal ta on, on registrist kustutatud. Nii et selle probleemi lahendab kavandatav andmevahetuse loomine teiste liikmesriikide äriregistritega. Lisaks hakatakse äriregistrite vahel vahetama infot selle kohta, mis puudutab juhatuse liikmena tegutsemise keelu saanud isikuid. Ärikeeldude info vahetamise eesmärgiks on vähendada äriühingute kuritarvitamist ja aidata paremini võidelda rahapesuga. Loodav süsteem annab õiguse küsida teise liikmesriigi äriregistrist konkreetse inimese kohta kas talle on määratud juhatuse liikmena tegutsemise keeld. Äriregister on edaspidi kohustatud vastama teiste Euroopa Liidu äriregistrite vastavasisulistele päringutele. Neljandaks viiakse ka Eestis filiaali mõiste paremini kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Senini on kehtinud välismaa äriühingule piirang, et ainult filiaali kaudu on võimalik Eestis tegutseda. See ei ole kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 49. Samuti ei ole põhjendatud senini kehtinud nõue, et enne filiaali registrist kustutamist tuleb läbi viia filiaali likvideerimine. Nagu eespool mainitud, ei ole filiaal iseseisev õigussubjekt, vaid selleks on välismaa äriühing. Seetõttu ei ole filiaali likvideerimine enam kohustus, vaid võimalus, kui selleks on vajadus. Eelnõu ei loo sellist põhimõtet, et äriühing võiks Eestis tegutseda ka filiaali registreerimata. Äriühing võib Eestis tegutseda selle tõttu, et seda võimaldab meie põhiseadus ja Euroopa Liidu õigus. Kui välismaa äriühing ei ole äriregistris filiaali registreerinud, siis ei ole filiaali, vaid on välismaa äriühingu piiriülene tegevus Eestis. Ehk sellist mõistet nagu "registreerimata filiaal" ei eksisteeri. Filiaal saab tekkida üksnes äriregistris registreerimise kaudu. Äriühingule kehtib tema asukohamaa õiguse kohane raamatupidamise kohustus. See, et välismaa äriühing tegutseb Eestis piiriüleselt, filiaali registreerimata, ei tähenda, et tema kohta raamatupidamise ja aruandluse kohustused ei kehti. Need tulenevad selle riigi õigusest, kus välismaa äriühing on registreeritud. Viies muudatuste osa puudutab filiaali raamatupidamist. Sellega kaotatakse seni kehtinud kohustus esitada majandusaasta aruanne välismaa äriühingu kohta, filiaali koha pealt, ja avalikustada see ka siis, kui välismaa äriühingule kohalduva õiguse kohaselt sellist kohustust ei ole. tuleb esitada eraldi majandusaasta aruanne filiaali kohta. Ehk kui mõnes riigis ei ole kohustust esitada majandusaasta aruannet, siis ei pea filiaal esitama Eestis selle äriühingu raamatupidamise aruannet, kui see ühing on teises riigis, vaid piisab sellest, kui ta esitab aruande

välisäriühingu majandusaasta aruanne tuleb koostada selle õiguse alusel, mida kohaldatakse välismaa äriühingule. Aitäh! Hea minister, teile on ka küsimusi. Imre Sooäär alustab. Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Viimasel ajal on meedias olnud järjest rohkem teateid selle kohta, kuidas ikkagi meie idanaabri võimuladviku suurtegijate tehingud liiguvad möödaoffshore-firmasid ja osal nendest on ka Eestis mingid filiaalid või Eestiga kokkupuutepunktid. Kas see eelnõu reguleerib ka seda, kuidas me vahetame infot väljaspool Euroopa Liitu asuvate niinimetatud maksuvabade piirkondadega? ei ole, siis kuidas me sealt oma informatsiooni kätte saame, et tulevikus kaitsta ennast võimalike süüdistuste eest, et Eesti on jällegi olnud mingite suurte rahvusvaheliste tehingute transiitmaa? Aitäh, Seda küsimust eelnõu ei käsitle, see käib Euroopa Liidu sisese regulatsiooni kohta. Mis puudutab selliseid olukordi, kus tuleb kontrollida võimalikku tehingut, siis kehtib üldine põhimõte, et tunne oma partnerit. See on Eesti seadustikus juba olemas ja ma eeldan, et kõik vastutustundlikud ettevõtted seda ka järgivad. Lisaks on

välismaa äriühing on likvideeritud ja see info jõuab meile, siis siin olev filiaal kuidagiviisi ise likvideerub või kaasneb sellega mingit laadi menetlus seoses uue seaduse jõustumisega?

Sellega seoses ka kohe järgmine küsimus. Aga nende filiaalis olevate töötajate sotsiaalsed garantiid, mis on meie seaduse kohaselt siin garanteeritud, sellega kaasnevad ka teatud kulud ja õigused ja kohustused – kes siis nende eest vastutab, kui ettevõtetki ei eksisteeri?

võimalused pöörata need kohustused selle ettevõtte vastu, kes on ennast likvideerinud, aga ei ole korrapäraselt ja õigesti lõpetanud oma tegevust näiteks Eestis. See on kõik seadusandluse kohaselt tehtav. Rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Nüüd on õiguskomisjonil aeg tutvustada olukorda. Esimees Marek Jürgenson, palun!

Komisjoni juhtis tollel hetkel Jaanus Karilaid. Komisjoni liikmetest olid kohal Marek Jürgenson, Sulev Kannimäe, Uno Kaskpeit, Tarmo Kruusimäe, Heljo Pikhof, Anti Poolamets, Urve Tiidus ja Vilja Toomast. Me kuulasime Maris Lauri ära. Ta andis hea ülevaate, nagu ka täna siin. Täiendavalt võttis sõna kutsutud külaline Vaike Murumets,

Kõnesoove ei paista. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek, nagu te kuulsite, on eelnõu 394 esimene lugemine lõpetada. Oleme esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 6. oktoobri kell 16. Meie tänane viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 403 esimene lugemine. Valitsuse poolt tutvustab seda tervise‑ ja tööminister Tanel Kiik. Palun!

403 ehk töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu on tehtud ühe konkreetse pilootprojekti käivitamiseks. Need muudatused, mis me välja pakume, põhinevad sotsiaalpartnerite ehk ametiühingute ja tööandjate hea tahte kokkuleppel. Eesmärk on piloteerida paindlikumat töökorraldust kaubandussektoris, mis võimaldaks leppida kokku töötundide ajutises suurendamises näiteks kampaaniate ajal, kuid samal ajal piirata just töölevõtmisel võlaõiguslike lepingute kasutamist, mis tihtipeale ei paku samaväärset kaitset kui töölepingu alusel töötamine. Selle muutuvtunnikokkuleppe järgi võib jaekaubanduse töötaja lisaks oma tavapärasele tööajale teha täiendavat tööd kuni kaheksa tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta. Muutuvtunnikokkuleppe võib sõlmida üksnes jaekaubanduses tegutsev tööandja. Antud juhul on see ühe konkreetse sektori põhine, tulenevalt sealsete ametiühingute, sealsete tööandjate ning ka üleriigiliste tööandjate ja ametiühingute keskliidu kokkuleppest. Selle konkreetse muutuvtunnilepingu võib sõlmida töötajaga, kes töötab osalise tööajaga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 12 tundi või enam ja kelle tunnitasu on vähemalt 1,2‑kordne tunnitasu alammäär. Ehk natuke püüdsime piirata just nimelt seda kõige madalamat palgapakkumist, et aidata kaasa ka õiglase töötasu maksmisele. Selle konkreetse kokkuleppe peavad osapooled loomulikult sõlmima kirjalikult, hilisemate vaidluste vältimiseks. Muutuvtunnid, mis selles lepingus sätestatakse, on alati vabatahtlikud ja eraldi kokkulepitavad ning konkreetne soov ja valmisolek sellise kokkuleppe tegemiseks ehk muutuvtundidega töötamiseks peab tulema töötajalt kui üldjuhul nii-öelda nõrgemalt tööturu osapoolelt. Tööandjal tuleb muutuvtunde pakkuda ette vähemalt 24 tundi, et inimene saaks oma töö‑ ja pereeluaega planeerida, ja töötaja peab ise kinnitama ettepaneku vastuvõtmist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kas talle see sobib või ei sobi. Muutuvtundide üle peab tööandja iga konkreetse töötaja puhul eraldi arvestust, neid võib perioodis summeerida. Tööandja võib vastava kokkuleppe

tööturu osapooltel, Sotsiaalministeeriumil ja parlamendil hinnata, kas see konkreetne muudatus on mõistlik, kas seda on mõistlik jätkata konkreetses sektoris, seda kuskile laiendada

edasised sammud ja pakume parlamendile välja. Seda arutelu saame pidada siis, kui on natuke rohkem teada, millisel viisil muutuvtunnilepingute kasutamine jaekaubanduses käivitub, kas sellega kaasneb rohkem

Ma kujutan ette, et võib olla selline situatsioon, kus tegelikult tööandja sunnib töövõtjat sellele paberile sunni

alati oht mis tahes tööturusuhetes, et tehakse mingeid lepinguid osaliselt survestatult. Seda tuleb alati kontrollida. Selleks ongi ametiühingud, et tagada töötajate kaitset, selleks on ka Tööinspektsioon – võime minna et selliseid olukordi vältida. See on ka murekoht, mis läbirääkimiste käigus loomulikult lauale pandi. Algusest peale leppisime kokku, et kui me näeme, et seal tekib mingeid kuritarvitusi, näeme, et tekib mingeid probleeme, siis on ametiühingutel ja tööandjatel alati võimalik ütelda, et vabandust, see asi ei tööta, ei toimi, ei ole nii, nagu me tahtsime. Ma tahaks uskuda ja ma usun, et kõik osapooled sõlmisid selle hea tahte leppe ikkagi heas usus, et õnnestub nii tööandjate kui ka töötajate vaates, ütleme, olukorda paindlikumaks ja sissetulekute mõttes soodsamaks muuta. Kui läheb teisiti, siis tulebki see projekt kuulutada lõppenuks.Küsimuse teine pool, milline on tunnitasu.

sinna juurde sektoreid, mille puhul meil ei ole sellist ühist arusaama, et võiks seda piloteerida. Kui see kahe aasta jooksul tekib, siis on võimalik, et see ring laieneb. Paindlikum töösuhe on miski, mille suunas igal pool Euroopas liigutakse. palun! Jevgeni Ossinovski, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea minister! Mina küsin ka töölepingu kohta, aga ma küsin sinu töölepingu kohta. Kuna infotunnis sind ei olnud, siis me ei saanud selle kohta uurida.

tagasi. Ma saan aru, et tänase seisuga sa oled ümber mõelnud. Kas sa võiksid neid kaalutlusi selgitada, miks sa oma sõna murrad? Aitäh, Austatud Jevgeni Ossinovski! Mul on väga hea meel, et te seda küsite. Saame alustada siis vigade parandusest selles valguses, et palun mulle mitte omistada tsitaate, mis mulle ei kuulu. Ehk need konkreetsed laused, eriti see teine pool, ei olnud paraku minu tsitaat. Ma üsna hästi mäletan, mis ma olen rääkinud, olen ka seda järele vaadanud. Kui te peate silmas kuulsat intervjuud

täisvaktsineeritusega. Sa vaatad seda tabelit, kus ei ole sees neid, kes on läbi põdenud pluss vaktsineeritud, kus meil on hõlmatus alla 50%. Eks ole, Our World in Data. Ma olen kursis nende andmebaasidega, võime pärast need üle vaadata. Ehk oleme tõesti tagantpoolt üheksandad. Võiks olla kõrgemal, olen nõus. Euroopa Liidu vaates

vaid usun, et kriise ja probleeme tulebki iga ministri töös ette ja need on lahendamiseks, mitte nende eest põgenemiseks. Austatud

vaade. See näitab, et riik ei ole hakkama saanud koroonaolukorra juhtimisega. See muidugi vastab tõele ka Eesti puhul, arvestades seda kevadet, kui me olime maailma tipus nakatumiste poolest. Nii et ka see kahtlemata on osa sellest vastutusest, mis mis sinu kaela on langenud. Ehkki mitte sulle ainsana, seal oli kindlasti väga palju valitsusjuhi kogenematust ja halbu otsuseid sellest tulenevalt.Aga Aga võtan lühidalt kokku. Ma ei taha selles päevakorrapunktis koroonaarutelu pidada. Sinu arusaam esiteks on see, et sa polegi mingil viisil sidunud oma töö tulemuslikkust poliitilise poliitilise vastutuse küsimusega, et see on vale tõlgendus. Nii et põhimõtteliselt on ükskõik, kui halvasti sa oma tööd teed, sa arvad, et tuleb seda ikka edasi teha. Jaa.

keda võib tunnustada, aga sellist head arutelu teie fraktsiooniga pole olnud. Nii et ma hea meelega tulen ja nendel teemadel räägin. Head kolleegid ja hea minister! Ma siiski juhin tähelepanu, et meil on käsil töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Infotund, arupärimised, kirjalikud küsimused on kõik

Mis küsimused olid? Tunti huvi, kuidas kindlustatakse, et ületunnitööd ei hakata kuidagi muutuvkokkulepetega varjama. Ka see oli huviorbiidis, et muutuvtunnid oleksid rohkem tasustatud. Tanel Kiik vastas, et tööandjatel ja ametiühingutel oli asjast mõnevõrra erinev arusaam. Ametiühingud oleksid soovinud, et muutuvtunnid oleksid kõrgemalt tasustatud või oleks mingeid täiendavaid sotsiaalseid garantiisid. Tööandjad oleksid eelistanud pikemat summeerimise perioodi ja suuremat hulka töötajaid, kellega oleks võimalik muutuvtunnikokkulepet teha.

Küsiti veel, kuidas on ette nähtud, et muutuvtunnikokkulepet ei kuritarvitataks, et inimene teeb lihtsalt ületunde, kuid ei saa muutuvtunnikokkuleppe kohaselt selle eest kõrgemat tasu, ja kas muutuvtunnid on kindlaksmääratud number. Tanel Kiik sõnas, et muutuvtunnid on eraldi kokkulepitavad ja vabatahtlikud ning neid võib olla kuni kaheksa tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Tanel Kiik vastas, et tööandjate vaatest oli vaidlusmomendiks see aspekt, et viis kuuendikku töötajatest peab edasi töötama tavalepinguga, kuivõrd tegemist on pilootprojektiga. Küsimusi tekitas ka muutuvtundide üle arvestuse pidamine. Ametiühingute jaoks oli vaidlusmomendiks aspekt, kas muutuvtunde tuleks tasustada tavapärase palga või kõrgema palga alusel. Muutuvtunnid ei ole ületunnid, vaid need on algusest peale töölepingus kokku lepitud. Inimene töötab vähemalt miinimumkoormusega ja tal on võimalik töötada muutuvtundide alusel miinimumkoormusest veidi enam. Kui inimene ületab lepingus kokkulepitud muutuvtundide arvu, hakkab jooksma ületundide

siis tööandjal tekiks huvi sõlmida tööleping.

Sõnasoove fraktsioonidel ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 403 esimene lugemine lõpetada. Oleme esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 6. oktoobri kell 16.